se mogu podnositi do kraja rasprave, koju su proveli Odbori za zakonodavstvo, europske integracije, financije i državni proračun. Izvješća ste primili na sjednici. Amandmane je podnio Odbor za zakonodavstvo. Državni tajnik u Ministarstvu financija Zdravko Marić će dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite. **Marić, Zdravko** Hvala lijepo. Dakle, treći današnji zakon iz, možemo reći paketa financijskih zakona, Zakon, odnosno Nacrt konačnoga prijedloga Zakona o konačnosti namire u platnim sustavima i sustavima za namiru financijskih instrumenata. To je jedan zakon koji uređuje područje koje također do sada nije bilo uređeno posebnim zakonom u Republici Hrvatskoj a njegovim donošenjem u zakonodavstvo Republike Hrvatske transponira se direktiva Europskog parlamenta od '98. godine o konačnom obračunu sustavima za obračunavanje plaćanja i vrijednosnica. Ono što treba reći, dakle, što ovaj zakon uređuje, on uređuju konačnost namire u sustavima za namiru naloga za prijenos, posljedice koje će pokretanje postupka zbog insolventnosti nad sudionikom imati na njegova prava i obveze u svezi sa sudjelovanjem u sustavu i prava primatelja instrumenata osiguranja u slučaju postupka zbog insolventnosti nad davateljem instrumenta osiguranja. Ovim zakonom se želi, odnosno nastoji isključiti pojava rizika u platnim sustavima i sustavima za namiru financijskih instrumenata koji su posljedica pravnih postupaka zbog insolventnosti nad sudionikom sustava te rizik koji bi se iz sustava mogao proširiti na cijelo gospodarstvo. Isto tako ovim zakonom se želi zaštiti domaći sustav od primjene inozemnih propisa o nesolventnosti nad sudionikom sustava koji je iz druge države i konačno unaprijediti pravnu valjanost danih instrumenata osiguranja. Postojeći sustavi u Republici Hrvatskoj na koje će se primjenjivati ovaj zakon su Hrvatski sustav velikih plaćanja, Nacionalni klinički sustav i Sustav prijeboja i namjere središnje depozitarne agencije. Nadležna tijela su Hrvatska narodna banka za platne sustave i Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga za sustave, za namjeru financijskih instrumenata. Hvala lijepo. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Odobri za zakonodavstvo, europske integracije, financije i državni proračun? Da, predsjednik odbora gospodin zastupnik Goran Marić. Hvala lijepa poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovani državni tajniče, cijenjeni kolegice i kolege. Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora raspravio je na 15. sjednici održanoj 16. rujna 2008. godine Prijedlog zakona o konačnosti namire u platnim sustavima i sustavima za namiru financijskih instrumenata s Konačnim prijedlogom zakona koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske aktom od 28. kolovoza 2008. godine. Odbor za financije i državni proračun Hrvatskog sabora raspravljao je o predmetnom zakonu na temelju članka 65. Poslovnika Hrvatskog sabora kao matično radno tijelo te je podržao prijedlog Vlade Republike Hrvatske da se sukladno članku 161. Poslovnika Hrvatskog sabora ovaj zakon donese po hitnom postupku budući da se njime nastavlja daljnje usklađivanje hrvatskog zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije. Odbor za financije i državni proračun Hrvatskog sabora odlučio je jednoglasno bez rasprave predložiti Hrvatskom saboru donošenje Zakona o konačnosti namjere platnim sustavima i sustavima za namjeru financijskih instrumenata. Hvala lijepa. Hvala. Otvaram raspravu. Klub zastupnika HDZ-a. Gospođa zastupnica Nevenka Majdenić. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovani gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Ovim Zakonom, Zakonom o konačnosti namjere u platnim sustavima i sustavima za namjeru financijskih instrumenata uređuje se područje koje do sada u Republici Hrvatskoj nije bilo uređeno posebnim zakonom, a ujedno se njime ugrađuje direktiva 98/26 EZ u naš zakonodavni okvir čime se ispunjava preuzeta obveza Republike Hrvatske glede usklađivanja našeg zakonodavstva s pravnim stečevinama Europske unije. Navedena direktiva Europskog parlamenta i Vijeća Europe propisuje obračun u sustavima za obračunavanje plaćanja i vrijednosnica i primjenjuje se na sve platne sustave i sustave za namjeru financijskih instrumenata ali i na sve sudionike u tim sustavima. Ovaj zakon uređuje se, dakle konačnost namire u sustavima za namiru naloga za prijenos, posljedice postupka nad sudionicima u sustavu i prava i obveze primatelja instrumenata osiguranja u slučaju postupka zbog insolventnosti. To konkretno u praksi znači da kada izdavatelj naloga za prijenos ili kako se to u svakodnevnom životu kaže virmana preda nalog, virman u FINA-u, poštu, poslovnu banku ili neku drugu financijsku instituciju on ga više ne može povući. Nalog je bezuvjetno i neopozivo proveden i njegovo izvršenje nije moguće pobijati ili poništavati. To je vrlo važno za sigurnost u svakodnevnom gospodarskom poslovanju. U praksi je bilo bezbroj primjera za, prijevara i gospodarskog kriminala zasnovanog na povlačenju naloga za prijenos virmana nakon njegove predaje. Najjednostavniji slučaj je bio da kupac ugovori kupovinu robe uz uvjet avansnog plaćanja, ispuni nalog. FINA ili banka mu ovjeri predaju virmana. On virman faksira prodavaču koji mu isporuči robu, a on ode u FINA-u ili neku financijsku instituciju i povuče virman uz bilo koje obrazloženje. I tako je lijepo on robu koju je u međuvremenu dobio na, dobio ne plati, a možda nikada. Zbog toga je ovim zakonom, članak 5. propisan trenutak neopozivosti naloga od kojeg niti jedan sudionik u platnom sustavu ne može opozvati nalog za prijenos. Taj trenutak propisan je pravilima rada sustava no najvažnije je da primatelj naloga ima dokaz da je nalog neopozivo izdan. Kod subjekta koji posluje putem Internet bankarstva još je jednostavnije provjeriti je li platni sustav omogućava, jer platni sustav omogućava ispis potvrde da je nalog neopozivo zadan i s druge strane primatelj naloga može jednostavnom provjerom stanja na računu utvrditi tko mu je i koliko novca prebacio na račun. Druga ključna izmjena koju ovaj zakon unosi u pravni sustav je definiranje trenutka otvaranja postupka zbog insolventnosti odnosno otvaranje stečaja kao mjere zabrane raspolaganja financijskim sredstvima i instrumentima osiguranja plaćanja nad sudionikom. Taj trenutak je dan, sat, minuta donošenja odluke suda ili drugog nadležnog tijela Republike Hrvatske ili druge zemlje članice o otvaranju postupka stečaja. Međutim valja naglasiti da otvaranje postupka zbog insolventnosti nema retroaktivni učinak što znači da su nalozi za prijenos i druga prava i obveze nastale prije otvaranja postupka obvezujući za sve sudionike odnosno moraju se izvršiti. Ali isto tako su valjani i obvezujući nalozi za prijenos dani nakon otvaranja postupka stečaja samo pod uvjetom da upravitelj sustava može dokazati da nije znao niti je morao znati za otvaranje postupka. Nakon otvaranja postupka zbog insolventnosti sud ili neko drugo nadležno tijelo dužno je bez odgađanja o tome obavijestiti Hrvatsku narodnu banku odnosno Hrvatsku agenciju za nadzor financijskih usluga, a one opet sukladno svojim nadležnostima tu obavijest prosljeđuju nadležnim tijelima drugih država članica Europske unije. Naravno kad budemo ušli u EU. I treće po nama, Klubu zastupnika Hrvatske demokratske zajednice vrlo bitno područje koje regulira ovaj zakon koje do sada nije bilo posebno uređeno su prava primatelja instrumenata osiguranja u slučaju postupka zbog insolventnosti. Dakle stečaja nad davateljem instrumenta osiguranja. Ovaj zakon kaže da otvaranje postupka zbog insolventnosti nema nikakvih posljedica na prava i instrumente osiguranja i ostvarivanje prava koja iz njih proizlaze. To u praksi znači da se potraživanja po osnovi izdanih instrumenata osiguranja plaćanja mogu namiriti iz imovine izdavatelja instrumenta osiguranja. U biti osnovni je cilj ovog zakona isključiti mogućnost pojave pravnih rizika kojima su izloženi platni sustav i sustavi za namjeru vrijednosnih papira i drugih financijskih instrumenata i sačuvati stabilnost financijskog sustava. S druge strane otvaranjem financijskog tržišta i uključivanjem u europske sustave ovim će se zakonom zaštititi domaći sustav od inozemnih propisa i rizika koji im mogu doći iz drugih država. Na kraju bih zaključila činjenicom da ukoliko osiguramo stabilnu financijsku okosnicu gospodarskog sustava smanjit ćemo mogućnost rizika insolventnosti sudionika što su pretpostavke i daljnjeg budućeg gospodarskog razvoja i sigurnog uključivanja u europske i međunarodne razvojne projekte. Na kraju evo još samo da kažem da Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice podržava donošenje ovoga zakona. Hvala lijepo. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala lijepa. Dame i gospodo, eto tužna vijest. Danas je preminuo naš kolega u ranijem sazivu Sabora gospodin zastupnik Vice Vukov koji je nakon tragične nesreće koju je doživio pred sabornicom, pred zgradom Sabora bio dugo, dugo vremena u komi. sada je završen njegov životni put. Vice Vukov je bio čovjek koji je na jedan plemeniti način njegovao i poticao i domoljublje i rodoljublje i njegov trag u hrvatskoj kulturi ostat će zabilježen zlatnim slovima. Odajmo mu minutom šutnje počast, tom velikanu hrvatske kulture.

Neka mu je vječna slava i hvala. Nastavljamo sa raspravom. U ime Kluba zastupnika SDP-a potpredsjednica Doma gospođa zastupnica Željka Antunović. Izvolite. Gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege. Odmah na početku želim reći da će Klub zastupnika SDP-a podržati donošenje ovog zakona. Međutim, na njega imamo neke primjedbe. Mogu čak iz osobnog iskustva svjedočiti o tome koliko su ovakvi zakoni, njihova preciznost, njihova jasnost i razumljivost bitni za uvođenje reda u financijske sustave Republike Hrvatske. Naime, u svom profesionalnom životu bavila sam se primjenom tih zakona. Nešto kasnije pomagala sam drugima da primjenjuju i poštuju zakon i znam koliko veliki problem predstavljaju oni zakoni koji se donose, a koji su teško razumljivi. Moja generalna ili primjedba nas iz kluba SDP-a je na ovaj zakon da on spada upravo u tu kategoriju. Pažljivo sam ga iščitavala i on je doista rezultat ja bih rekla jednog prijevoda, jedne direktive, europske direktive. Međutim, mislim da je daleko od stvarnog života i da sama činjenica da smo još jedan element svoga zakonodavstva uskladili sa jednom europskom direktivom neće puno doprinijeti onome što je zadani cilj ovoga zakona, a to je postizanje bolje financijske discipline i poštivanja obaveza koje nastaju između poslovnih subjekata u međusobnom poslovanju. Predlagatelj je u uvodnoj riječi rekao da dosad nismo imali ovakav zakon. Međutim, nije rekao nešto drugo, rekao je to na odboru, a to je da ovu problematiku reguliraju neki drugi već postojeći zakoni u našem zakonodavstvu. Možda ne tako decidirano i precizno kao što je ovdje, ali na žalost ovaj pozitivni iskorak je krajnje kompliciran i nerazumljiv. Oni koji će trebati primjenjivati ovaj zakon biti će zbunjeni, ja sam sigurna u prvom naletu kad se ovaj zakon donese, biti će zbunjeni. I zato u ime kluba SDP-a apeliram na predlagatelje zakona da u buduće ne budu samo prevoditelji nekakvih birokratskih europskih direktiva, nego da pokušaju tu direktivu, sadržaj te direktive pretočiti u jasnu normu, u razumljivu normu, u normu koju će razumjeti svaki financijski djelatnik, svaki obveznik primjene ovoga zakona. Postavljam i pitanje može li i činjenica da svoje propise usklađujemo sa dobrom praksom i pravilima riješiti jedan od ključnih problema koji muči hrvatsko gospodarstvo, a koji se zove insolventnost. Riječ insolventnost ovdje se često spominje. Podaci o insolventnosti poslovnih subjekata i objektivno stanje insolventnosti trebali bi biti stalni predmet analiza ekonomskih i financijskih tokova u gospodarstvu na koje Ministarstvo financija mora djelovati ekonomskim mjerama, a ne samo ovakvim pokušajima usklađenja hrvatskih i europskih zakona. Naime, dobro je što onaj koji jednom da nalog za plaćanje u platni sustav taj nalog neće više moći povući. Međutim, to nije glavni problem hrvatskog sustava plaćanja. Glavni problem je to što se nalog za plaćanje niti ne daje u sustav. Naprotiv, svoje obaveze poslovni subjekti namiruju vrlo problematično i sa velikim zakašnjenjima. Podaci o insolventnosti na žalost zabrinjavajući su. Istina je da Financijska agencija koja je obvezna prikupljati, objedinjavati, distribuirati te podatke ne raspolaže svim relevantnim podacima o nepodmirenim, a dospjelim obavezama poslovnih subjekata. Naime, poslovni subjekti nisu dužni podnositi naloge za plaćanje, ako na svojim računima u banci nemaju pokriće za njihovu naplatu. Postoji iznimka, a to su obveze za plaćanje poreza i doprinosa. Tako da mi ovog trenutka imamo prilično jasnu sliku o tome koliko je nepodmirenih, a dospjelih naloga za plaćanje poreza i doprinosa. Ali nemamo nikakvu sliku ili imamo tek djelomičnu sliku o tome koliko je nepodmirenih ukupnih obaveza između poslovnih subjekata, a tu svakako spada i država. Zato, vrlo su rijetki slučajevi da dužnici podnose naloge za podmirenje svojih drugih dospjelih nepodmirenih obveza, jer ne žele sami blokirati svoj račun i time dovesti u pitanje isplatu plaća ili nekih drugih obveza kojima daju prioritet. I to je problem. To je najveći problem našeg, jedan od najvećih problema u poslovnim odnosima subjekata. Zadnji podaci govore o tome da se i dalje nastavlja trend rasta nepodmirenih obveza započet još u 2005. godini, a jasno prepoznatljiv od 2006. godine. Danas ukupna vrijednost nepodmirenih naloga iznosi 15,8 milijardi kuna i prema istom razdoblju prošle godine veća je za 21,5%. Ako rast insolventnosti mjerimo kroz njeno povećanje samo u ovoj godini, onda možemo reći da je zabrinjavajuće da iznosi 10,5%. Postavljam pitanje kako će ovaj zakon djelovati na ove probleme, a to je problem insolventnosti i to je problem zbog kojeg investitori ili poslovni subjekti sa Hrvatskom nerado surađuju. U strukturi ukupno nepodmirenih obveza najveći dio odnosi se na obveze duže od 360 dana. To je puna godina. Njih je čak 85,6%. Slušam neki dan iz oblasti zdravstva lijekovi se plaćaju sa zakašnjenjem od godinu dana. To je obveza državnog fonda. Kako će ovaj zakon utjecati na taj problem i hoće li ga popraviti? Nastavlja se i trend rasta insolventnih pravnih osoba čiji je broj porastao u zadnjih godinu dana za 12,5%. Radi se o nemalom broju od 3 tisuće novih insolventnih poduzeća, poduzeća koja nisu u stanju izvršavati svoje obaveze i koja ne ne daju te naloge za plaćanje u platni sustav. Takve tendencije upućuju na sve nepovoljnije stanje likvidnosti i ponovo se iz gospodarstva čuje nitko nikome ništa ne plaća. Insolventne pravne osobe zapošljavale su u lipnju ove godine 30 tisuća 500 osoba, što u postotku znači nešto manje od 10% povećanja u zadnjih godinu dana. Od tog broja, najviše zaposlenih imaju pravne osobe koje svoje obveze ne podmiruju više od godinu dana. Kako će tim zaposlenicima i njihovim tvrtkama pomoći i da li će im uopće pomoći ovaj zakon? To ukazuje da je samo pitanje vremena kada će radno mjesto tih 30 i više tisuća ljudi biti ugroženo ili čak ukinuto. U ukupno nepodmirenim obvezama ističu se 4 djelatnosti. Trgovina, prerađivačka industrija, građevinarstvo i poslovne usluge. To je otprilike na te 4 djelatnosti odnosi se 82,5% ukupno nepodmirenih obveza. Nastavlja se i trend rasta nepodmirenih obveza po osnovi poreza i doprinosa na plaće i iz plaća koji iznose otprilike 7 milijardi kuna. U godini dana te su nepodmirene obveze povećane za gotovo 30% ili za 1,6 milijardi kuna. Ovo su podaci koji moraju zabrinjavati i kad govorimo o tome kako ćemo poboljšati i smanjiti rizik neplaćanja u ovoj zemlji, onda preko tih podataka ne možemo i ne smijemo prelaziti. I kod fizičkih osoba, odnosno obrtnika nastavljen je trend rasta. Krajem lipnja ove godine registrirano je nešto manje od 43 tisuće insolventnih obrtnika, što na godišnjoj razini predstavlja povećanje od 6%. 6% za godinu dana. Broj zaposlenih pak kod tih obrtnika povećao se u godini dana za 7%. Nepodmirene obveze obrtnika iznosile su krajem lipnja 5,2 milijarde kuna i u zadnjih godinu dana porasle su za 9,5%. Ovo nisu mali postoci. Ovo su postoci o kojima treba voditi računa i osim ovakvog formalnog zakona mi moramo nuditi rješenja za sprječavanje ili smanjenje ovog ozbiljnog problema u gospodarstvu. Insolventnost svakako doprinosi još jednom rastućem pokazatelju, rast unutarnjeg duga središnje države, što je rezultat povećanja duga republičkih fondova u najvećoj mjeri. Krajem svibnja ove godine bruto inozemni dug dosegao je iznos od 35 milijardi eura, što je 14,3% više nego godinu dana ranije. Kad vam netko ne plaća, a vi želite poslovati, onda se morate povećano i nepovoljno zaduživati i to je jedan od elemenata zbog kojih svakako raste ukupan dug države. To povećanje inozemnog duga u najvećem dijelu odnosi se na poslovne subjekte, upravo na poduzeća čije zaduženje raste tijekom ove godine za više od 40%. Nastavlja se trend izravnog inozemnog zaduživanja poduzeća i to ne zato što oni vole biti dužni, nego zato što su i zbog insolventnosti mnogih u sustavu na to često puta prisiljeni. S ovakvim pokazateljima doista se treba zapitati kako ćemo Zakonom o konačnosti namire kojim svoju praksu usklađujemo sa europskom, doprinijeti razrješenju problema nelikvidnosti koja sve više i više guši gospodarstvo, a reakcije iz Vlade nisu odgovarajuće i gotovo da ih nema. Naprotiv, država sama ne poštuje praksu dobrog gospodarstvenika, izbjegava na vrijeme namirivati svoje obaveze i kasni u izvršenju svojih obaveza i na taj način doprinosi jednako kao i mnogi pravni subjekti povećanju insolventnosti, odnosno smanjenju likvidnosti u hrvatskom gospodarstvu, odnosno u platnom sustavu Republike Hrvatske. I konačno, ponavljam, podržati ćemo ovaj zakon uz apel da ubuduće ovakvi zakoni budu pisani jednostavnijim riječima, razumljivim za one koji ih moraju poštivati i da se uz zakone donose i druge mjere koje će istinski smanjiti insolventnost. Hvala. Ispravak netočnog navoda, gospodin zastupnik Davor Huška. **Huška, Davor (HDZ)** Hvala, gospodine potpredsjedniče. Dva netočna navoda. Prvo, kolegica govori da ovaj zakon decidirano i precizno regulira problematiku, a u drugom koraku govori da je nerazumljiv. Znači, ili je decidiran i precizan ili je nerazumljiv. Taj navod onda nije, jedan od ta dva navoda nije točan. Kao drugo, mislim da je najveći dio rasprave kolegica posvetila insolventnosti, a ovaj zakon ne regulira problematiku insolventnosti. Kako smo vidjeli, to je Zakon o konačnosti namjere u platnim sustavima i sustavima za namiru financijskih instrumenata. Ovaj zakon ne rješava problem insolventnosti, on djelomično sprječava lančanu reakciju koju stečaj jedne pravne osobe može imati na cjelini sudionika u platnom prometu, u platnom prometu, odnosno u svom poslovnom okruženju. Hvala. **Šeks, Vladimir (HDZ)** I gospođa zastupnica Nevenka Majdanić. Izvolite, također ispravak. **Majdenić, Nevenka (HDZ)** Pa evo, zastupnica Antunović je rekla da se poduzeća u inozemstvu zadužuju zato što su insolventna. Naprotiv. Poduzeće da bi se moglo zadužiti vani mora pozitivno poslovati, dakle mora biti insolventno, dakle mora biti solventno, mora biti likvidno jer se vani u inozemstvu ne odobravaju krediti onim poduzećima koja su rizična. Pojedinačna rasprava, gospodin zastupnik Gordan Maras. Izvolite. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, gospodo državni tajniče sa suradnikom, kolegice i kolege zastupnici. Ovo je jedan zakon koji će sigurno doprinijeti da se poslovanje danas u Hrvatskoj odvija na jedan normalniji način. Da ako ste u poziciji da prodajete nešto na tržištu da ćete moći barem biti malo sigurniji da ćete tu svoju uslugu i naplatiti. Zakonom se uređuje, kao što je napisano, konačnost namire u sustavima za namiru naloga za prijenos. Posljedice koje će pokretanje postupka zbog insolventnosti nad sudionikom imati na njegova prava i obveze u vezi sa sudjelovanjem u sustavu i prava primatelja instrumenta osiguranja u slučaju postupka zbog insolventnosti. Konačnost namire za prijenos je vrlo bitna, dakle da netko ne može nakon što je dao nalog za prijenos i da on mora biti proveden i da njegovo izvršenje nije moguće pobijati. Mi danas u Hrvatskoj imamo situaciju koja je dosta nepovoljna za one koji su na tržištu, jer u većini slučajeva niste sigurni ukoliko se dobro ne osigurate da ćete tu uslugu ili robu naplatiti. Ono šta i kako se taj problem rješava nije samo ovakvim zakonima, tu je prije svega postoje i neki drugi zakoni i neki zakoni koje je SDP predlagao da se u roku 60-tak dana mora moći naplatiti određeno potraživanje. Ono što sigurno isto ne pomaže danas u Hrvatskoj, a to je nešto i kolegica Antunović govorila je, dug središnje države. Iako se dug, vanjski dug središnje države nešto smanjuje, na žalost unutarnji dug središnje države sve više i više raste. Ja se sada pitam da li bi i država mogla doći u situaciju da bude insolventna. Jer kada imamo situaciju da se u zdravstvu pogotovo kada su u pitanju lijekovi, isporuka lijekova, ne plaćaju računi preko godinu dana, da li je država insolventna i da li bi se na nju mogao primijeniti možda ovaj zakon. Tako da s te strane moramo prvo krenuti od države i od toga da je unutarnji dug na kraju svibnja ove godine bio nešto veći od 63 milijarde kuna. Naravno da se ovim zakonom neće riješiti ti problemi. Ti problemi leže negdje drugdje i u upravljanju proračunom i na način na koji se novac troši i na koje se novac slijeva u proračun tako da nemamo iluzija da će se i dug države prema dobavljačima riješiti kroz jedan od ovakvih zakona. Ja ću zakon podržati, jer smatram da je svaki pomak u ovom području koje dodatno otežava i na neki način rekao bih razvoj i na neki način poslovanje hrvatskih tvrtki, svaki korak naprijed je koristan i zbog toga ću podržati ovaj zakon, ali moramo biti svjesni da dug, unutarnji dug koji je danas u Hrvatskoj 63 milijarde kuna nećemo riješiti ovakvim zakonima. Hvala lijepo. Hvala. Ispravak netočnog navoda, gospodin zastupnik Nedjeljko Strikić. Izvolite. **Strikić, Nedjeljko (HDZ)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Evo uvaženi zastupnik Maras, a već u raspravi gospođa zastupnica Antunović je rekla za dugove u zdravstvu koja će citiram: „dugovi za lijekove ne plaćaju se više od godinu dana“. To zaista nije točan podatak jer je Vlada u Rebalansu proračuna u 7. mjesecu osigurala 500 milijuna kuna i sva dugovanja za lijekove u zdravstvu su plaćena starija od godinu dana. Znači taj podatak nije doista točan i tu moramo zahvaliti i Vladi Republike Hrvatske i ministarstvu da su imali razumijevanja. A bolnički sustav od 1.4. djeluje na novim budžetima, prema tome sve zdravstvene ustanove redovno sada plaćaju sve ono što naručuju od proizvođača. Hvala lijepo. Odmah na početku važno je istaknuti da ovim zakonom zakonodavno uređujemo područje koje do sada nije bilo pravno regulirano. Ovaj zakon uređuje konačnost namjere u sustavima za namjeru naloga za prijenos te koje će posljedice pokretanja postupka zbog insolventnosti nad sudionikom u sustavu imati za njegova njegova prava i obveze i na prava i obveze primatelja instrumenata osiguranja. Njime se želi isključiti pojava pravnih rizika kojima su izloženi platni sustavi i sustavi za namjeru financijskih instrumenata uključujući sustav rizika. Primjenom ovog zakona zaštititi će se domaći sustav kod promjene inozemnih propisa o nesolventnosti nad sudionikom sustava koji je iz druge države te i unaprijediti pravnu valjanost danih instrumenata osiguranja. Naime dvije ključne izmjene koje zakon donosi su definiranje postupka zbog insolventnosti nad sudionikom sustava koji za posljedicu ima privremenu ili trajnu obustavu ili ograničenje plaćanja ili prijenosa financijskih instrumenata tog sudionika u sustavu te definiranje trenutka ostvarenja postupka zbog insolventnosti kao trenutka donošenja relevantne odluke nadležnog tijela. Općenito govoreći, ovim zakonom stvaraju se pretpostavke za otklanjanje rizika u platnim sustavima i sustavima za namjeru financijskih instrumenata koji može nastati u slučaju otvaranja postupka zbog insolventnosti nad sudionikom sustava. čini jedno od glavnih područja cjelokupnog gospodarstva, ovim zakonom zapravo se štititi stabilnost hrvatskog gospodarstva. Na kraju moram istaknuti da je ovaj zakon izgrađen u skladu sa pravnom stečevinom Europske unije te se njime ispunjava dio obaveza koje je Republika Hrvatska preuzela glede usklađivanja svojeg zakonodavstva. Podržavam prijedlog ovog zakona. Hvala. Hvala. Gospodin zastupnik Davor Huška. Izvolite. **Huška, Davor (HDZ)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Gospodine državni tajniče, uvažene kolegice i kolege. Pred nama je Prijedlog zakona o konačnosti namire u platnim sustavima i sustavima za namiru financijskih instrumenata. I ovo je jedan od zakonskih prijedloga kojim se zakonodavstvo Republike Hrvatske usklađuje sa zakonodavstvom Europske unije. Dakle već rečeno, ovo je potpuno novi zakon koji uređuje područje koje do sada nije bilo uređeno posebnim zakonom u Republici Hrvatskoj. Ovaj zakon uređuje konačnost namire u sustavima za namiru naloga za prijenos te koje će posljedice pokretanja postupka zbog insolventnosti odnosno postupka stečaja nad sudionikom u sustavu imati njegova prava i obvezu u sustavu i na pravo i obveze primatelja od njega danih instrumenata osiguranja. Iako direktiva Europskog parlamenta i Vijeća ne daje definiciju same konačnosti namire naloga za prijenos, pod njim se podrazumijeva da je nalog za prijenos bezuvjetno i neopozivo proveden i da njegovo izvršenje nije moguće pobijati i poništavati. Bitno je reći i kako nalozi za prijenos mogu biti, dvije vrste. Nalog za prijenos može biti znači nalog za prijenos novčanih sredstava, a sustav u kojem se nalog namiruje platni sustav. Druga vrsta je nalog za prijenos financijskih instrumenata, a sustav u kojem se on namiruje je sustav za namiru financijskih instrumenata koji je opet definiran Zakonom o tržištu financijskog kapitala. Dvije ključne izmjene koje ovaj zakon donosi u pravni poredak Republike Hrvatske su sljedeće. Prvo, u članku 6. ovog zakona određen je postupak zbog insolventnosti nad sudionikom sustava, tj. stečaj koji za posljedicu ima privremenu ili trajnu obustavu ili ograničenje plaćanja ili se prijenos financijskih instrumenata sudionika u sustav nad kojim se otvara stečajni postupak. Druga Druga ključna izmjena također definira člankom 6. ovog zakona koja definira trenutak otvaranja postupka zbog insolventnosti kao trenutak donošenja relevantne odluke suda ili drugog nadležnog tijela i od tada ustvari počinju teći pravne posljedice te odluke odnosno odluka nema retroaktivni učinak. Kada se govori o trenutku, propisuje se da se nalozi za prijenos prihvaćeni u sustav prije otvaranja postupka stečaja, pravno valjani obvezujući za treće osobe. Valjani su i obvezujući oni nalozi za prijenos za treće osobe koji su prihvaćeni u sustav nakon trenutka otvaranja stečaja samo ako upravitelj sustava može dokazati da nije znao niti je morao znati za otvaranje tog postupka. Hrvatska narodna banka vodit će evidenciju platni sustava na koji se primjenjuje ovaj zakon, a hrvatska Agencija za nadzor financijskih usluga vodit će evidenciju sustava za namiru financijskih instrumenata na koji se primjenjuje ovaj zakon. Također, propisuje se obveza Hrvatske narodne banke i hrvatske Agencije za nadzor financijskih usluga o svojoj nadležnosti da određivanje sustava na koji se primjenjuje ovaj zakon izvijesti Europsku komisiju. Zbog svega navedenog treba donijeti i podržati Zakon u konačnosti namire u platnim sustavima i sustavima za namiru financijskih usluga, jer on ne samo da približava Hrvatsku Europskoj uniji nego daje jednu neophodnu sigurnost u gospodarskim aktivnostima, ne samo hrvatskim gospodarstvenicima nego posebice daje veću sigurnost potencijalnim stranim investitorima, smanjuje rizik njihovog ulaganja te financijskih i gospodarskih transakcija u Republici Hrvatskoj. Zbog toga, puna podrška donošenju ovog zakona. Hvala. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Gospođa zastupnica Vesna Buterin. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, gospodine državni tajniče sa suradnikom, kolegice i kolege zastupnici. Na početku želim reći da ovaj zakon zapravo uređuje jedno novo područje s jedne strane dakle koje do sada nije bilo uređeno posebnim zakonom, s druge strane ono što je vrlo važno implementira implementira Direktivu 98/26 u hrvatsko zakonodavstvo. Ova direktiva vrlo je važna zato što se ona primjenjuje na platne sustave i sustave za namiru financijskih instrumenata na sve sudionike u tim sustavima i na sve instrumente osiguranja pribavljene u vezi sa sudjelovanjem u tim sustavima ili pribavljene u provođenju zadataka središnjih banaka država članica Europske unije i Europske središnje banke. Bitno je naglasiti da se ovim zakonom uređuje konačnost namire u sustavima za namiru naloga za prijenos gdje konačno s namire naloga za prijenos zapravo podrazumijeva da je nalog za prijenos bezuvjetno i neopozivo proveden i da njegovo izvršenje nije moguće pobijati odnosno poništavati. Zatim, uređuju se posljedice koje će pokretanje postupka zbog insolventnosti nad sudionikom imati na njegova prava i obveze u vezi sa sudjelovanjem u sustavu gdje postupak zbog insolventnosti nad sudionikom zapravo podrazumijeva stečaj ili drugu mjeru koja je predviđena zakonom koja za posljedicu ima privremenu ili trajnu obustavu ili ograničenje plaćanja odnosno prijenosa financijskih instrumenata. I treće, uređuju se prava primatelja instrumenta osiguranja u slučaju postupka zbog insolventnosti nad davateljem instrumenta osiguranja. Ono što se ovim zakonom želi postići jest to da se isključi pojava pravnih rizika kojima su izloženi platni sustavi i sustavi za namiru vrijednosnih papira i drugih financijskih instrumenata. isto tako uključujući i sustavne rizike. Zatim, zaštićuje se domaći sustav od primjene inozemnih propisa o nesolventnosti nad sudionikom sustava koji je iz druge države te unapređuje se pravna valjanost danih instrumenata osiguranja. Donošenje ovog zakona u svakom slučaju će otkloniti rizik u platnim sustavima i sustavima za namiru financijskih instrumenata koji bi mogao nastati u slučajevima otvaranja postupka zbog insolventnosti nad sudionikom sustava. Budući da navedeni sustavi čine financijsku okosnicu gospodarskog sustava nestat će i rizik koji se i sustavom mogao proširiti na cijelo gospodarstvo. Evo, ja sam svoj pripremljeni govor malo i skratila i na kraju želim samo naglasiti da dajem punu potporu donošenju ovoga zakona. Hvala. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Gospodin zastupnik Davor Bernardić. Izvolite. Hvala lijepa potpredsjedniče Sabora. Pa na početku moram reći da je svako poboljšanje zakonodavnog okvira, zakonodavne legislative i u ovom dijelu treba pozdraviti i u tom smislu mi iz kluba ćemo i podržati ovo poboljšanje. No međutim, činjenica je da smo pobrkali dvije stvari. Neće zakonodavni okvir bez provedbe i bez jasne strategije što se želi postići riješiti problem insolventnosti, a čuli smo da je prisutan i da je nezanemariv. U razgovoru sa gospodarstvenicima, znači ukoliko ih pitate ako se nešto pripisuje kao izrazito dobro Vladi 2000.-2003. znači Račanovoj vladi što je u potpunosti riješila, manje-više u potpunosti problem insolventnosti i nelikvidnosti kao osnovu da se gospodarstvo počne zdravo razvijati. I tako je prvi rezultat te politike bio da je sa gospodarskog rasta koji je bi -1% dakle bilo je riječ o gospodarskom padu '99. godine, gospodarski rast 2002. i '03. bio je rekordan u Europi na razini 5 odnosno 5,3%. Ja nažalost moram reći da prema svim podacima i koje je u ime kluba SDP-a iznijela i potpredsjednica ovog Doma, kolegica Željka Antunović, moramo zvoniti alarm. 3000 novih insolventnih poduzeća samo u ovoj godini. 30 tisuća i 500 ljudi oni zapošljavaju, što je 10% povećanja ljudi direktno uključenih u insolventna poduzeća. 7 milijardi nepodmirenih obaveza iz doprinosa. U odnosu na prošlu godinu riječ je o povećanju od 30%. 6% povećanje insolventnih obrtnika s ukupnim obrtajnim kapitalom u insolventnosti od 5,2 milijarde odnosno s povećanjem od 9,5 milijardi. Zakonom o obveznim odnosima koji smo izglasali u ovom Domu nije predviđen rok plaćanja, već rok plaćanja ide odmah po izvršenju usluge. No sukladno onom što im mi predlažemo konstantno i sukladno onome što europske države upravo i zbog novih zemalja članica uvode kao obvezu plaćanja je pomak tog roka sa 90 na 60 dana u Europi. Kod nas nažalost taj rok ni od 90 dana Ono što smo svjedoci, a čuli smo iz izlaganja kolege Marasa je da je država jedna od najvećih neplatiša odnosno da država zapravo koči određenu likvidnost sa slabim plaćanjem. A to vam je kao kad se vozite po cesti koja ima jednu traku. Kad jedan koči, svi koče, odnosno kad jedan sporije vozi svi voze. Bez obzira koliko brz automobil imate, na našim autocestama koje su možda jedne od najmodernijih u Europi, kad dođete pred jednu cijev tunela Sv. Rok usred turističke sezone sa 150 odnosno 130, ovisno da li se vozite ispod ili iznad ograničenja, kako god idete morate zakočiti i u tunelu Sv. Rok svi idu sporo svi idu s ne više od 50 i to je tako i na namirivanju financijskih instrumenata. I s obzirom da je država najveći gospodarski subjekt, s obzirom da država raspolaže sa pola onoga što hrvatski narod, hrvatski građani stvaraju, riječ je o pola bruto bruto društvenog proizvoda koji je za ovu godinu iznosio 275 milijardu, tj. za prošlu godinu 275 milijardi kuna. S obzirom da to redistribuira država nužnost je države da uvede poboljšanu likvidnost, odnosno da se riješi s tim pitanjem. Kada država ne plati velikom gospodarskom subjektu on će još nekako preživjeti, ali preživjet će tako što neće platiti malom gospodarskom subjektu. To njega gura u rizik poslovanja, gura ga u rizik nepovoljnog zaduživanja, konačno ga gura u nužnost da poveća cijenu svojih usluga, a povećanje cijena i usluga, rizik nepotrebnog zaduživanja, tj. nepovoljnog zaduživanja osigurava i veće cijene tih usluga i automatski i utječe na inflaciju. Bilo je tu govora i o dugu županijskih, bilo bilo je tu govora o dugu zdravstvenom sektoru, ja moram isto tako reći da je određen pokazatelj i same nelikvidnosti i dug županijskih bolnica od preko 5 milijardi. Dakle, to su fakti. To je nešto što je statistika i to je nešto što se na taj način ne može SDP vidi nužnost rješavanja ovog problema u osnivanju jedinstvene financijske Agencije za nadzor poslovanja velikih platiša, kojim bi se ustrojio središnji sustav, središnja baza podataka samih transakcija umrežena sa sustavima banaka. To bi značilo ukoliko netko nekom nešto ne plati, ukoliko i taj postane nelikvidan i nesolventan da automatski zvoni crveno i da se automatski mogu poduzeti ove mjere. Bez tih mjera mi to ne možemo napraviti. No to znači da bi to trebalo inicirati i određene druge stvari. Trebalo bi uvesti i Financijski sud, znači koji će brzo riješiti financijske sporove, a ne da se financijski sporovi rješavaju po nekoliko godina, jer to također ugoržava rizik samog poslovanja. Da bi se to uvelo, da bi se na taj način registrirali dužnici, da bi se na taj način registrirali oni koji nisu u stanju podmirivati svoje obaveze, država bi sama prva trebala reć O.k. pristajemo na tu priču i sama biti prva u toj liniji za borbu protiv nelikvidnosti što je dosta teško za očekivati iz sadašnje perspektive budući da smo već čuli i ono što je kolega Maras rekao da je unutarnji dug i nelikvidnost države na razini 63 milijarde kuna. No, ja ovu priliku koristim isto tako i kao apel da se stvari u tom pogledu pokušaju razmotriti, da se pokuša razmisliti kolege iz ministarstva o uvođenju tog modela koji bi u svakom slučaju imao za posljedicu bržu likvidnost, a brža likvidnost znači manji rizik trgovačkih društava na tržištu, a to znači u konačnici i jačanje gospodarstva. Hvala lijepa. Hvala. Ispravak netočnog navoda, gospodin zastupnik Davor Huška. **Huška, Davor (HDZ)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Ispravit ću netočan navod kolege Bernardića, da država treba povećati likvidnost. To nije točno. Država upravo i povećava likvidnost ovim zakonom i cijelim nizom drugih zakona koji su u donošenju ili koji su doneseni i zasigurno da će u kratkom roku ta likvidnost biti stabilizirana. Upravo znači uz mjere koje različita ministarstva kroz zakonske akte propisuju. Isto kao da uspoređujemo evo tunel "sv. Rok" država financira i pred kraj je bušenje druge cijevi kroz tunel "sv. Rok" kako će u kratkom roku vjerujem biti poboljšana likvidnost, tako će i protočnost prometa kroz tunel "sv. Rok" u istom ako ne i u bržem vremenu biti regulirana. Hvala. Drugi ispravak, gospodin zastupnik Dragan Kovačević. **Kovačević, Dragan (HDZ)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Također bi ispravio netočan navod, a on se odnosi na konstataciju da država neplaćanjem svojih obveza generira nesolventnosti i nelikvidnost u gospodarstvu, što apsolutno nije točno. Mislimo svi i to ste i sami kazali da je ta priča prekinuta negdje početkom 2000. godine i također nije točno da to neplaćanje generira povećanje kamatnih stopa, odnosno da kamatne stope imaju ugrađen rizik naplate zato što država ne plaća svoje obveze. Povećanje kamatnih stopa i isto tako i povećanje kamata na štednju je u ovoj godini isključivo uvjetovano inflacijom, a ne neplaćanjem države. Dakle, država izmiruje svoje obveze.

Dozvolite da još jedanput glasno ponovim glavnu svrhu i smisao donošenja ovog zakona. Ona je apsolutno pozitivna. Ovim zakonom želi se isključiti pojava pravnih rizika kojima su izloženi platni sustavi, odnosno sudionici u platnom sustavu države. Uključujući tako ovdje piše i sustavne rizike. Sustavni rizik u platnim sustavima jest rizik da nemogućnost jednog sudionika nekog posla da ispuni svoje obaveze može rezultirati nemogućnošću nekog drugog sudionika ili drugih sudionika da ispunjavaju svoje obveze na vrijeme. Drugim riječima, donošenje ovog zakona trebalo bi osigurati da svako tko se upušta u neko poslovanje, jer ovdje kaže isključuje rizik, jel' ne smanjuje, nego isključuje rizik, više neće biti izložen riziku da je njegov poslovni partner insolventan. Kolegice i kolege mi svi znamo da to ovim zakonom neće biti riješeno. Bit će riješen jedan segment koji se odnosi na trenutak stupanja u stečaj, odnosno on je preciznije definiran. Ja sam rekla i dosadašnji naši zakoni, pa nismo mi ipak banana država, reguliraju to područje. Željka (SDP)** Ja se nisam javila za repliku. Sada tek vidim. Ja sam mislila da sam došla na red za raspravu. Ispričavam se. Ja ću morati onda sjesti i ponoviti. Hvala. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Da. Replika je bila zapravo gospodin zastupnik Željko Jovanović. Imamo slično ime, ali sve ostalo je poprilično različito. Ja moram replicirati, jer je kolega Bernardić također spominjao ponovo nelikvidnost i dugovanje države u zdravstvenim sustavima, pa sam dužan kolega Bernardić podsjetiti vas da upravo dugovanje u zdravstvenom sustavu, malim ljekarnama ugrožava mogućnost tih ljekarni da rade, a na taj način i ustavno pravo malih ljekarni da funkcioniraju u društvu, jer je obveza države da plati u roku 120 dana. Međutim, ona plaća nakon 240 dana. Prema tome, na taj način stvara se mogućnost da male ljekarne preuzimaju veliki ljekarnički lanci što sigurno dugoročno ne rješava ljekarničku službu na način kako bi omogućilo se dostupnost lijekovima u svim dijelovima Hrvatske na jednaki način. Prema tome, 100 milijuna duga mjesečno se generira ljekarnama a istovremeno iza 100 milijuna kuna povećan prihod bolničkih proračuna. Dakle, imamo šuplje u prazno, istovremeno veliku štetu na račun malih ljekarnika. Odgovor na repliku gospodin zastupnik Davor Bernardić. **Bernardić, Davor (SDP)** Dobro ste dotakli to kolega Jovanović, ono što ja želim reći da je intencija i rasprava moja i rasprava Kluba SDP-a, upravo zaštita trgovačkih društava, znači zaštita onih koji se sami zaštiti ne mogu i to bi trebala biti intencija ovoga zakona. I ja ću se nadovezati na raspravu, odnosno na ispravak netočnog navoda, kolege Huške koji je spomenuo da država se trudi zakonodavnim okvirom riješiti te probleme. Pa naravno i to treba raditi. No ono što nije dobro je da se samo zakonodavnim okvirom ti problemi sigurno sami neće riješiti niti će se ukloniti rizik ovoga poslovanja i o tome je nešto pričala potpredsjednica doma Željka Antunović. Drago mi je da ste u svojim replikama, ispravcima netočnih navoda, na neki način isto dotaknuli to da je 2000. godine problem likvidnosti riješen, ali ne smijemo 2008. šutjeti o tome ukoliko se on pojavi. I to je intencija bila mog izlaganja, on je tu, on je prisutan, on se pojavio, nije na razini isti od 2000. budući da je tada bio saniran i riješen i treba ga rješavati. Isto kao što mi je drago što je autocesta kada je počela se graditi 2002. godine napravljena za tri godine i drago mi je što će od kada je napravljena autocesta u sljedeće tri godine biti napravljena i ta druga cijev tunela. Znači, evo to je isto nešto što mi je drago i volio bih da se fokusiramo na rješenje. I gospođa potpredsjednica Doma, Željka Antunović. Budite bez brige, neću ponavljati ono što sam rekla, ali ću samo jednom rečenicom da mogu nastaviti dalje reći. Znači donošenjem ovoga zakona, rizik bilo kojeg poslovnog subjekta da u svom poslovnom odnosu se suoči sa time da mu netko kome je isporučio robe ili usluge, ne plati te robe ili usluge na vrijeme, ili čak sa tendencijom da mu ih nikako ne plati, neće se isključiti. Možda će se mrvicu smanjiti, ali isključiti se definitivno neće. Ja sam isto tako rekla da ne postoji obveza da se da poslovni subjekti sami kada nemaju dovoljno novaca na računu blokiraju svoj račun. Ja sam vrlo precizno u svom izlaganju u ime kluba i jasno i bez senzacionalizma iznijela činjenice i službene podatke o rastu nelikvidnosti, odnosno rastu insolventnosti i to u svim aspektima, u veličini, u iznosima, u broju poslovnih subjekata i u broju zaposlenih koje ti poslovni subjekti zapošljavaju. Sada ću ponoviti samo jedan podatak a to je da je više od 30 tisuća radnih mjesta ugroženo zbog problema insolventnosti i nelikvidnosti u Hrvatskoj. I ja ne vidim niti jednog razloga, poštovani kolega, da mi taj problem guramo pod tepih. Da ovdje u Saboru otvoreno o tome ne porazgovaramo, da ne zatražimo jedan aktivniji pristup i od Vlade i od svih sudionika gospodarskog života tom problemu. Jer nažalost zbog nepostojanja elementarne financijske discipline, ili discipline poslovnih subjekata u tom financijskom sustavu mi imamo situacija da neki poslovni subjekti koji nemaju financijskih problema, koji imaju raspoloživih sredstava ne plaćaju svojim dobavljačima, jer ne snose nikakve sankcije, ili ne snose nikakve ozbiljne sankcije, jer im je jednostavnije snositi te sankcije i biti dužan. Zašto je taj problem važan i zašto mislim da ne trebamo ga gurati pod tepih? Zato što takvi neodgovorni ili nesposobni, insolventni poslovni subjekti u zatvorenom krugu ugrožavaju i one perspektivne i zdrave poslovne subjekte. I to nam se dogodilo '90.-ih godina. Rekao je kolega zaustavili smo insolventnost, odnosno nelikvidnost, ne mi smo je smanjili, nikada je nismo do kraja isključili. I ono o čemu sam ja govorila i zbog čega mislim da trebamo o tome razgovarati i govoriti je ponovni i to ozbiljni trend rasta. Nama se ponovno vraća i ponovno nas ugrožava jedan problem, kojega smo već imali i iz kojega smo se jedva izvukli. Pitanje koliko država sudjeluje u tom stvaranju rizika ili povećavanju rizika, pa onoliko koliko sudjeluje u poslovnim odnosima ni više ni manje. Mi ne možemo kao zastupnici doći do podatka kakvo je stanje u državnoj riznici a zato su vrlo javni podaci kakvo je stanje u fondovima i naslućuju se podaci kakvo je stanje financijske discipline, odnosno namirenja svojih obaveza u državnim poduzećima, kako gdje. Negdje je to solidno, a negdje je to ozbiljno problematično i radi se o velikim iznosima i velikim zakašnjenjima plaćanja svojih obaveza dobavljačima. Zato je meni kao zastupnici potpuno neprihvatljivo i ne vidim nikakve koristi od toga da se npr. kolega diže i kaže da u hrvatskom zdravstvu se ne kasni sa Ja sam prije dva dana na radio Zagreb …/Govornik se ne razumije./… slušala službenog predstavnika hrvatske vlasti koji je vrlo jasno i glasno rekao, ugovoreni rok plaćanja je 120 dana, kasni se 140 dana, znači ukupno onaj koji isporuči lijek u hrvatski zdravstveni sustav dobiva novce nakon 360 dana. I sada znate šta je problem u svemu tome? Preživljavaju i vele drogerije i farmacije, svi oni preživljavaju ali oni su ukalkulirali kamatu za to zakašnjelo plaćanje. I zato mi sigurno jednim dijelom plaćamo veću cijenu lijeka i zato to košta i porezne obveznike i državu i stvara problem u svemu tome. Pa ja doista ne vidim potrebu da to negiramo, nego vidim ozbiljnu potrebu da se sa tim problemom suočimo i da ga probamo ne elimirati jer to ne ide tako jednostavno, ali smanjiti da tih 140 dana kašnjenja svedemo na pola za početak. Ali ako ćemo se praviti da taj problem ne postoji, ako ćemo govoriti da veledrogerije sjajno žive makar im se ne plaća godinu dana onda nećemo dati nikakav doprinos ni ovom problemu niti problemu s kojim se susreću gotovo svi poslovni subjekti. Evo ako to, ako nađemo odgovor ili ako nađemo zakonodavno rješenje za to kako istinski povećati financijsku disciplinu, nekom mjerom, onda ćemo moći govoriti o mogućem isključenju pravnog rizika neplaćanja odnosno insolventnosti i nelikvidnosti koja u zatvorenom krugu ruši čitavo gospodarstvo. I svakako uloga države u tome nije nije nula nego onoliko koliko ta država sudjeluje u ukupnim gospodarskim događanjima u zemlji. Hvala. Hvala. Nekoliko ispravaka i nekoliko replika. Prvo ispravci. Gospodin zastupnik Franjo Lucić. Izvolite. **Lucić, Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Poštovani državni tajniče, evo nekoliko riječi samo na ispravak gospođe zastupnice koja je izrekla da danas pojedina poduzeća imaju novaca a da ne plaćaju. I mnogo još netočnih navoda no osvrnut ću se samo i reći da svako poduzeće koje danas ima sredstava u svakom slučaju od svoga dobavljača traži kasas konto za plaćanje unaprijed. Ne bi ni jedan poslodavac bio tako pametan a da ne bi iskoristio tu pogodnost. Danas Hrvatske autoceste, Hrvatske ceste svim svojim izvođačima plaćaju njihove situacije unaprijed i naravno da isti izvođači odobravaju kasas konto istim poduzećima a to su državna i javna poduzeća. Stoga poštovana zastupnice netočno je sve ovo što ste izrekli jer upravo u zdravstvu gdje su problemi ne samo u ovoj godini nego duži niz godina hrvatska Vlada je osigurala dvije i po milijarde gdje je upravo u današnjem vremenu svela dug države

nema preko godinu dana, da su ti dugovi sanirani. A dugovi što ste pričali o, da država dužna odnosno županijske bolnice to zaista postoji dug. Od tog duga nitko u ovoj sabornici ni iz Vlade ne bježi i to je javno rečeno. A drugo odgovorio bih usput dugovanja u ljekarničkom sustavu znači lijekova na recept, najviša u povijesti Hrvatske su bila 2001. godine 171 dan. Prema tome to je permanentni problem koji se provlači već gotovo 12 godina. Prema tome nemojmo paušalno donositi ocjene. Hvala lijepo. Treći ispravka gospodin zastupnik Dragan Kovačević. **Kovačević, Dragan (HDZ)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Naime ispravio bih netočan navod gospođe Željke Antunović koja je konstatirala da veledrogerije u tim svojim cijenama ugrađuju i kamatu odnosno rizik naplate od države. Ja se slažem da je to problem za veledrogerije no smatram isto tako da ono što napuhuje tu cijenu da je nešto čime se treba baviti Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja da se vidi ima li tu obrisa kakvog kartelovskog ponašanja u smislu da se cijene dogovaraju i da se zapravo guši tržišna utakmica ili citiranje nižih cijena. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Replike. Gospodin zastupnik Davor Bernardić. Poštovana potpredsjednice Sabora, kada ste spomenuli da se neke ove stvari oko, vezane za nelikvidnost guraju pod tepih ja ne bih želio da se stvori takav ton u Saboru no nažalost imam osjećaj da se on na neki način potiče. Kažu ljudi da put do izlječenja počinje od dijagnoze. Dakle dok ne znate od čega bolujete, dok ne znate što je uzrok vašim mukama i tegobama ne možete taj problem ni početi rješavati. I intencija Kluba zastupnika SDP-a, moja osobna intencija svih zastupnika koji raspravljaju o ovoj temi nije da prikazujemo stvarnost onakvima kakva nije nego da pokušamo upozoriti na neke određene probleme u nelikvidnosti. Na negativne trendove. I želio bih da svi zastupnici a vjerujem da takvih ima raspravljaju u smjeru kako te stvari riješiti sada dok se još mogu riješiti. Ne bih volio da se s njima bacamo u koštac kada to bude kasno jer bez rješavanja problema likvidnosti koji je samo nužan uvjet za razvoj gospodarstva. Dakle problem nelikvidnosti neće potaknuti gospodarstvo. Nemojmo davati tu iluzije. No bez nelikvidnosti, sa nelikvidnosti gospodarstvo se koči. Znači uz problem nelikvidnosti znači koja neće potaknuti gospodarstvo ali je nužan uvjet da bi gospodarstvo moglo dobro i normalno funkcionirati želimo da zaista trgovačka društva, mala trgovačka društva, oni koji su najnezaštićeniji u tom procesu butu zaštićeni. A jedini način da se ne ugrožava rizik njihovog poslovanja je, tj. rješavanje problema nelikvidnosti odnosno likvidnosti. I volim i želim vjerovati da u ovom, da u možemo otvoriti raspravu o tim pitanjima čak i kako je, čak i ako je problematska. Dakle čak i ako je riječ o nečemu što je trend, što su fakt, što su činjenice, što je problem kako bi onda te probleme u interesu hrvatskih građana, u interesu ove zemlje mogli riješiti.

Željka (SDP)** Kolega zastupniče čini mi se da se vi i ja ne razlikujemo puno u gledanju na to koliko insolventnost odnosno nelikvidnost može ugroziti čitavo gospodarstvo ili gospodarstvo u cjelini. Ali očito je da se ta naša razmišljanja i strah o tome što će se dogoditi s hrvatskim gospodarstvom ako se nastavi ovaj trend rasta ponavljam nisu to podaci koje smo mi u SDP-u skupili nego su to podaci koje sam ja izvadila iz službenih izvora, državnih izbora izvora, izvora koje država kontrolira. Međutim velim s tim našim stavom baš se ne slažu drugi. Međutim meni osobno nije bitno s kim se ja ovdje slažem ili ne slažem. Ja samo želim pošteno odraditi svoju zadaću saborske zastupnice i učiniti da se ovaj Sabor a da to traži i od Vlade, aktivnije uključi u smanjenje rizika o kojem govori ovaj zakon, o smanjenje rizika za sve poslovne subjekte zbog neplaćanja dospjelih obaveza koje su postale gotovo normalno pravilo ponašanja u našem gospodarstvu i u našem platnom sustavu. To je meni bitno i nema tih ispravaka, nema tih replika koje će me spriječiti u tome da vrlo argumentirano i racionalno inzistiram na tome da svi zajedno imamo odgovornost tražiti rješenja i pomoći gospodarskim subjektima koji u konačnici plaćaju porez i doprinose proračunu kojeg mi onda raspoređujemo ovdje da posluju sa što je moguće manje problema i sa što je moguće manje rizika na kojeg ne mogu utjecati.

ostaje, a i ne samo da ostaje, nego ona i postaje u sve većoj mjeri najveći dužnik. To proizlazi iz statističkih podataka samog pravosuđa, gdje je država ponovo tužena u najvećem broju slučajeva. I u najvećem broju slučajeva postaje i ostaje obijesni parničar. Dakle, taj bauk nelikvidnosti koji država, dakle sama generira. Evo, danas je ovdje sada bilo posebno istaknuti ovi dugovi države preko HZZO-a koje duguje ljekarnama. Taj dug od 3,4 milijarde sa plaćanjem preko 240 dana je nešto što ozbiljno zabrinjava. Ono ugrožava najprije one slabije i najprije oni slabiji stradaju u takvom jednom neplaćanju i u takvoj jednoj spirali koja onda pogubno djeluje za čitavo gospodarstvo. Država osim toga ne samo dakle da to ima i gospodarske ozbiljne reperkusije i na gospodarski moral, nego itekako ne samo za cjelokupni poslovni moral, nego i za građanski moral općenito. Država mora sama pokazati građanima da izvršava svoje obveze. Kako ona može od Janka i od Marka nešto potraživati ako sama nije platila i stvara uvjete u toj situaciji, moguće uvjete, odlično poziciju za korupciju da nekome plati, da nekome ne plati. Prema tome, što ovo pokazuje? Da su i dan danas u Hrvatskoj, dakle u 2008. godini vjerovničko-dužnički odnosi i dalje odnosno pitanje i potraživanje vjerovnika i dalje ostaju zadnja rupa na svirali. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Evo ja za razliku od drugih kolega reći ću da se u dijelu rasprave sa gospođom Antunović slažem upravo u onom dijelu kada je govorila o kašnjenju plaćanja obveza. U svojoj raspravi ste apostrofirali se na državne institucije o kašnjenju plaćanja. Međutim, da li svjesno ili nesvjesno ste u svojoj raspravi preskočili najveći, drugi po redu najveći subjekt u Republici Hrvatskoj po neplaćanju, a to je Grad Zagreb. Mi moramo ovdje reći da Grad Zagreb je najveći financijski subjekt gdje se susrećemo sa ogromno velikim problemima neplaćanja, a to je spomenut ću samo neke što sam nekih dana bila u susretu i saslušala te probleme naših gospodarstvenika i naših poduzeća koje rade za Grad Zagreb, a to je “Niskogradnja“ i “Visokogradnja“. Ne kolegice 40 dana da se kasni plaćanje, nego se kasne plaćanja i po godinu dana i naši poduzetnici su stavljeni u jedan vrlo težak položaj. Dolazi i do toga da moraju svoje firme neki i pozatvarati. Pa vas molim, jesam za to rekla sam slažem se u dijelu rasprave, ali trebate jedan veliki problem isto tako se zauzeti za taj problem kao i svi mi ovdje u sabornici da veliku pozornost neplaćanja, da tu usredotočimo upravo na Grad Zagreb. Hvala vam lijepa.

Ne sjećam se da sam apostrofirala državu kao državu, bar ne u ovom pojedinačnom izlaganju na koje ste mi replicirali. Ja sam govorila, za mene je država i Grad Zagreb i Grad Velika Gorica i općina Pušća, sve je to javni sektor. Ja sam vrlo precizno rekla da svaki od tih sudionika sudjeluje u tom zatvorenom krugu nelikvidnosti neplaćanja onoliko koliko sudjeluje u ukupnom poslovanju, gospodarskom ili inom poslovanju na nekakvom tržištu ili u ovom društvu. Činjenica je da je proračun Grada Zagreba čini mi se 8 milijardi, a države 80 i više. Prema tome, Grad Zagreb u svom postotku, država u svom postotku. Međutim, bilo je ovdje isto tako riječi o nekakvim neplaćanjima, a ponovo su se neki usudili pozivati na neka prošla vremena, davno svršena prošla vremena. A ja ću vam samo reći da je u dvanaestom mjesecu '99. kad su pravne osobe bile nelikvidne za 26 i pol milijardi, da su u dvanaestom mjesecu 2003. bile nelikvidne za 12 milijardi i 800 milijuna kuna, a da su u šestom mjesecu 2008. bile nelikvidne za nešto manje od 16 milijardi. Nelikvidnost raste bio to Grad Zagreb, bila to Vlada Republike Hrvatske, bile to Hrvatske ceste, bio to Fond mirovinski ili Fond zdravstveni. Sve to povećava rizik i onemogućuje poslovanje i udaljava od nas međunarodnu razmjenu, investitore i sve one koji su navikli na red, jer kod nas reda nema. Završni osvrt, državni tajnik u Ministarstvu financija Zdravko Marić. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvažene dame i gospodo zastupnici. Dakle, ja bih se samo kratko vratio na početak ove rasprave. Uvažena potpredsjednica Sabora je izrazila jedan apel i sugestiju na Vladu i ja to apsolutno mogu podržati i prihvatiti u svakom slučaju. Dakle, vezano uz razumljivost i jasnost iz naslova i iz samih zakona. U tom kontekstu moram se i nadovezati zapravo na ovaj zakon kako smo poslije u raspravi čuli ne regulira i nije ni namijenjen da će riješiti pitanje likvidnosti, odnosno eventualno solventnosti u platnim sustavima na razini cijelog gospodarstva. On regulira i zapravo propisuje jedan određeni specifični segment, a to je konačnost namire u platnim u platnim sustavima i sustavima za namiru financijskih instrumenata. Međutim, isto tako, evo dozvolite mi kroz raspravu da kažem dakle da spomenuta je naravno država i ja u tom kontekstu i trebam tako reći na dva polja na koji način da se pospješi, poveća likvidnost i održi zadovoljavajuća razina likvidnosti u sustavu. Jedan je kroz zakonodavni okvir. To je ono što je izvršna vlast u ovom cijenjenom Domu i šalje, odnosno predlaže pojedine zakonske akte, između ostalog ovaj. Ja ću se isto nadovezati na jedan koji zajedno, možemo tako reći monetarna i fiskalna vlast izrađuju, to je zakon koji će dodatno pospješiti i efikasnije regulirati platne sustave. Međutim, isto tako ne samo zakonodavni okvir kojima se utječe na povećanje likvidnosti, to su zapravo i stvarne akcije, odnosno mjere. Ja neću govoriti, naravno o mjerama monetarnih vlasti, međutim vi svi dobro znate i na dnevnoj i na tjednoj razini na koji način Centralna banka održava zadovoljavajuću odgovarajuću razinu likvidnosti, isto tako i država u okviru svojih mogućnosti i u okviru, naravno proračuna. Ovdje smo čuli dosta dosta komentara i rasprave o dospjelim nepodmirenim obvezama. Naravno da je to jedan izazov s kojima se izvršna vlast suočava i spremna se boriti i to mislim da je i vrlo vidljivo i iz prošlogodišnjeg, a i iz ovogodišnjeg proračuna. Ja sam siguran da ćemo danas u nastavku dana kada budemo govorili o te dvije točke dnevnog reda zapravo to i detaljnije reći. Međutim, kad smo se već nadovezali između ostalog baš na ove male i srednje poduzetnike koje mislim da se svi slažemo su glavni pokretači ukupnog gospodarskog rasta, a to je nešto što mi svi ovdje zapravo i zagovaramo i želimo vidjeti, ja bih se referirao ipak na jedan segment iz izvršne vlasti, odnosno iz fiskusa, a to je upravo usmjerenost na povećanje likvidnosti kroz sustav, sada već i ranijeg povrata PDV-a. Nešto što smo mi u zadnjih godinu dana stalno forsirali, to se sada i ostvaruje. Mislim da tu poduzetnici svima nama daju vrlo jasan signal da je upravo na taj način kroz brži i efikasniji povrat PDV-a, njihova likvidnost zapravo i dodatno povećana. A što se tiče ovih podataka, ja bih se samo referirao na uvaženog zastupnika vezano za podatke oko domaćeg, odnosno unutarnjeg duga središnje države. U svakom slučaju, meni je drago da se publikacija Ministarstva financija koriste i čitaju, međutim ja bih ipak samo se referirao da je to jedan mjesečni podatak, dakle kad zbrojimo sve mjesece 2008. godine, to će biti četvrta godina za redom u kojoj dug opće države, odnosno javni dug pada prema udjelu u bruto domaćem proizvodu i u svakom slučaju država na taj način nastoji utjecati i na smanjenje problema u gospodarstvu, ovdje smo se najviše doticali priče i problema likvidnosti, odnosno insolventnosti. Isto tako, evo dozvolite mi samo kratko, ja imam ispred sebe, dakle jedan upućeni amandman Odbora za zakonodavstvo na članak 15. koji mogu reći da je prihvatljiv i da će ga Vlada usvojiti, odnosno prihvatiti. Hvala lijepo. Hvala. Zaključujem raspravu.